fg. formand (Annette Lind): Som medlemmer af Tilsynsrådet vedrørende beskæftigelsen af de indsatte i Kriminalforsorgens institutioner for perioden fra den 1. oktober 2022 2022 til den 30. september 2026 har Socialdemokratiets folketingsgruppe udpeget Bjørn Brandenborg, og Venstres folketingsgruppe har udpeget Preben Bang Henriksen. De pågældende er herefter valgt.

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har den 15. september 2022 afgivet beretning om Borgertinget på klimaområdet (Beretning nr. 29). Beretningen vil fremgå af www.folketingstidende.dk.